шановні колеги, колеги біля трибуни! Ми продовжуємо наше засідання. І правка 1132 народного депутата Мамки Григорія Миколайовича. Григорій Миколайович, будь ласка. Шановні народні депутати, вернемося до дуже важливих правок. Правка 1132. В пункті 2 частини першої статті 15 вказана цифра, тобто покупка чи продажу ліцензій в 30 мільйонів гривень. Хочу звернути увагу на те, що моя правка каже: якщо людина, яка має відношення, є фахівцем з приводу ведення грального бізнесу на території України, вона має: а) або власні кошти, або інвестицію. Якщо мережа працює, нам до цього часу не сказано, які фахівці залучалися щодо оборотних коштів, які будуть у цій мережі, і які, по суті, виплати є на даний час, які плануються. І прошу все-таки внести правку, збільшити вартість ліцензій до 100 мільйонів гривень. Це не критична сума, це сума 1 мільйона доларів, на мою думку, буде... Дякую, Григорій Миколайович. Я ставлю на голосування правку 1132 народного депутата Мамки. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-74 Рішення не прийнято. Наступна правка 2069.

Я, по суті, хочу сказати, про готельні комплекси, які мають позицію "три зірки", не розумію, хто їх буде оцінювати, які критерії визначені до цих готелів, але ми уже ставимо їх в мережу, які будуть надавати букмекерські послуги. Цей законопроект тільки створений і виноситься в зал для голосування тільки з однією метою – для того, щоб збити заборону букмекерських послуг, які існують на території України. Якщо букмекерська послуга – це подача і ставки, виграш, якась дія і вирішення щодо фінансового становища, але букмекерська послуга цим законом буде відмінена. Але ми дозволимо… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 2069 народного депутата Мамки. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

виключити словосполучення "три зірки", тому що пропоную цієї правкою не розміщувати букмекерські пункти у готелях "три зірки" і таким чином зменшити вплив на населення ігрової залежності. Прошу все-таки звернути увагу. Коли будуть облаштовуватися уже ігрові центри в готелях, в приміщеннях, все інше, рядом біля цього центру будуть складатися, створюватися: а) ломбарди, букмекерські послуги. Це, по суті, штучне створення інфраструктури, яка буде направлена тільки на одне – викачку коштів з фізичних осіб з громадян України. Чому я так вважаю? Тому що якщо людина має залежність, програла кошти, знімає годинник, здає в ломбард або в букмекерські послуги, які поруч, і продовжує грати. Дякую. Ставлю на голосування поправку 2076 народного депутата Мамки Григорія Миколайовича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-80 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2109. Шановні народні депутати, шановний народ України, цією правкою я пропоную збільшити відстань зі 100, хоча б, метрів до 300 метрів. Відстань, на якій можуть розташовуватись букмекерські пункти по відношенню: дошкільних закладів освіти, закладів загальної середньої освіти, позашкільної, спеціалізованої, професійної, ПТУ, фахової передвищої освіти. До До другого читання комітет все-таки вирішив зовсім прибрати всі обмеження по відстаням до соціальних, культурних та освітніх закладів. Тому я вважаю, що ця правка: а) актуальна і б) все-таки може вирівняти ті загрози, ту зорову пам'ять, яку люди, діти які навчаються в школах будуть бачити той бардак, який відкрили ми під своїм законопроектом. Прошу збільшити хоча би відстань. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 2109 народного депутата Мамки Григорія Миколайовича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-92 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2126. Григорій Миколайович, будь ласка. Ну, попередня правка стосувалася букмекерських пунктів. Наступна правка стосується збільшення відстані між пунктом надання букмекерських послуг. Я вибачаюся, ви будете грати в цих залах чи надавати букмекерські послуги? Необхідно все-таки визначитись, що це буде відбуватись: або гра, або надання букмекерської послуги. Тому що букмекерська послуга – це широке поняття, яке може відноситись як до послуги, які обкладаються, які ви називаєте "гральний бізнес", так і до інших послуг. Я цією правкою прошу встановити обмежену відстань, на якій можуть розташовуватись ці пункти по відношенню до фінансових та кредитних установ. Якщо минула правка стосувалася закладів освіти, то тут ви уже і банківські, і фінансові установи рядом ставите. Ставлю на голосування правку 2109 народного депутата Мамки Григорія Миколайовича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. 12:44:33

знову виключенням словосполучення "три зірки". Перше, ми вже розібралися, що у нас немає органу, який державний і визначає, що таке три, чотири, п'ять і сім з плюсом. Я пропоную цією правкою не розміщувати гральні автомати в готелях "три зірки". І таким чином ми просто зменшимо вплив на населення від ігрової залежності. Не повинні гральні автомати бути у тризіркових готелях. Чому? Тому що "три зірки", не маючи критеріїв, почепив табличку "три зірки" і можна ставити автомати. Для того, щоб все-таки було щось внормоване, необхідно все-таки виставити і прописати умови. Якщо не буде правил гри для всіх учасників, тоді будуть чіпляти зірки, ставити автомати і використовувати дуже просту пословицу… поправку 2212 народного депутата Мамки. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

такі вислови про те, що для того, щоб робив офіційний бізнес добре, то необхідно щоб неофіційний бізнес працював ще краще. по суті розказують про те, що зараз ми все легалізуємо, внормуємо, обкладемо податками, отримаємо кошти до бюджету – це все брехня. Нелегальний бізнес є в любій сфері і якщо взяти частину легального, то під покровом тієї ліцензії буде працювати нелегальний ще краще. Необхідно все-таки звернути увагу для того щоб зробити і виключити хоча б аспект в трьох зірках готельних комплексах, щоб не було

За-93 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2253, народного депутата Мамки. 12:49:12 МАМКА Г.М. Ця поправка також стосується по суті про заборону розміщення пристроїв для гри в тризіркових готелях. Чому виникло питання і такі розбіжності між Офісом Президента, який анонсував рік назад про те, що гральний бізнес буде відбуватися в п'ятизіркових готелях, де буде охорона, де будуть умови, де буде безпека і все інше? На даний час виникло питання у трьохзіркових готелях, але прошу прописати тоді і все-таки буду наполягати на тому, щоб визначилися, а хто буде нести відповідальність, якщо людина виграла гонорар, за те, що їй набили обличчя, забрали кошти і все інше? Тобто пункт безпеки в цьому законі тієї особи, якій ви, згідно законопроекту, надаєте… Ставлю на голосування поправку 2253 народного депутата Мамки. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-84 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2257, народного депутата Мамки. Моя правка знову стосується готельних комплексів, готелів, які мають кваліфікацію чи ступінь три зірки. Три зірки – по суті, на мою думку, немає критерію оцінки, відсутність критерію безпеки і надавати таку послугу щодо розміщення гральних пристроїв людей, які мають: а) залежність до гри на мою думку, все-таки небезпечно. Чому і прошу у правці звернути увагу, що якщо вже ви пішли, не маючи критеріїв, на такі порушення щодо легалізації цього грального бізнесу, а по факту тіньового скасування заборони на букмекерські послуги, то вже зробіть або безпеку в таких закладах, або збільшіть нормативну діяльність, збільшіть навантаження на тих власників, які забезпечать організацію все-таки цієї… Дякую. Я ставлю на голосування поправку 2257 народного депутата Мамки. Прошу визначатися та голосувати.

Наступна поправка 2315. Народний депутат Мамка, Дуже розчарований, що все-таки достукатися як до влади, так і до монобільшості нереально, тому що хтось отримує завдання щодо ведення цього бізнесу. Але, хочу попередити, наприклад, місто Київ цим законопроектом просто прибрали обмеження між гральними закладами, прирівняли їх до букмекерських послуг, контор. створили і надали можливість ставити рядом біля шкіл ці заклади, які мають, все-таки гральні такі створили їм умови для постановки рядом і створення фінансових установ. Тобто зробили всі комплекси для того, щоб забезпечити волю любителів гри азартних ігор, але зовсім порушили права громадян звичайних українців. Я ставлю на голосування поправку 2315 народного депутата Мамки Григорія Миколайовича. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-94 Рішення не прийнято. Григорій Миколайович, там ще 2720, 3337. Ви не наполягаєте на голосуванні, так? Ви просто казали, що це ваша остання правка, тому… Чи ви загубились? У вас ще дві правки, як я можу, щоб ми зараз не обговорили ще цих дві правки. А ви хочете схалтурити, Григорій Миколайович, у вас ще дві правочки, ми чекаємо. Поправочка 2720. Григорій Миколайович, будь ласка. 12:54:14 МАМКА Г.М. Дякую вам велике. Я, вибачаюсь, просто з таблицею не розібрався, тому що вона дуже часто змінюється. Хочу звернути увагу народних депутатів на цей законопроект, який, по суті, легалізує всі правовідносини, які в нас на даний час, по суті, є на території України, вони існують і нелегально приносять прибутки в кишені тих людей, які керують цим процесом. Легалізація тільки дій без програми, вона не приведе до жодного результату. Але ні з влади, ні з Кабінету Міністрів, ні з комітету, ні з авторів законопроектів – ніхто не взяв на себе відповідальність за те, якщо бюджет не наповниться на ту цифру, яку анонсовано з високої трибуни. Хто за це буде відповідати? Легалізація ринку в одні руки – це не підхід держави до… Ставлю на голосування правку 2720 Мамки. Комітетом відхилено. Прошу визначатися та голосувати.

прийняття цього законопроекту абсолютно не вирішить проблематики ігрової залежності населення України і викачки грошей з громадян України, які, по суті, під час карантину не отримують ні заробітної плати, і зменшення її існує, і закриваються бізнеси. Бюджет не наповниться і відповідальні особи за недолугий законопроект, який не має під собою жодного економічного підґрунтя, ми не знайдемо. Хочу сказати і запевнити про те, що "Опозиційна платформа – За життя" готова розглянути любу модель, але: а) цивілізовано і б) яка буде діяти на користь людей – це створення ігрових центрів поза межами міст і таке інше. Ми пропонували такі пропозиції, до нас не дослухалися. І питання вирішення цим законопроектом тільки в межах легалізації... Ставлю на голосування правку номер 3337. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-92 Рішення не прийнято. Правка не врахована.

свою позицію та позицію своєї фракції: цей законопроект приймати не можна, його потрібно відхилити, тому що він дуже небезпечний як для громадян, як для сімей, як для дітей, котрі вже мають цю хворобу або лудоманію, або ігроманію. І я вважаю за потрібне ще раз запросити депутатів монобільшості прислухатися до всіх виступаючих сьогодні. я розумію, що цей законопроект не буде відхилений. Але є поправки, які треба прийняти і хоч щось зробити для того, щоб він був менш небезпечний.

Ставлю на голосування правку 2244. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. 12:59:03 За-120 За-121 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 3358. Хочу звернути увагу ще на одне питання і дуже прошу, щоб ми дослухалися до цієї правки. Ця правка стосується тільки збільшення штрафів за те, що у цих казино, у цих гральних закладах будуть грати діти. Я вважаю, що ви, більшість, можете підтримати цю правку, якщо ви, дійсно, хочете, щоб тільки дорослі могли бути у цих гральних закладах. Я прошу вас підтримати цю правку. Якщо хтось із дітей буде грати в казино, то володарі отримають штраф у 500 мінімальних заробітних плат, другий раз – тисячу мінімальних заробітних плат і третій раз – 2 тисячі мінімальних заробітних плат, та їх лишати ліцензії на 10 років. Я вважаю, це дуже правильно, і це хоч якось зможе захистити… Ставлю на голосування правку номер 3212. Комітетом вона не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. 13:00:44 За-121 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 3358. Крайня правка Володимира Федоровича.

з іншої теми. Шановні колеги, я вважаю, що такий законопроект для такої держави для того етапу, на якому ми знаходимося як держава, дуже шкідливий. І наша фракція наполягає на тому, що цей законопроект потрібно виставляти на всеукраїнський референдум, тому що він стосується кожної сім'ї, тому що він дуже небезпечний, дуже шкідливий як молоді, як для бідних сімей, тому що на кожній вулиці можуть з'явитися гральні автомати. Якщо раніше вони були незаконні, то зараз вони стануть законними, і наші діти, всі люди будуть бачити рекламу, відкриту рекламу на кожній вулиці, біля шкіл... Ставлю на голосування правку 3358, комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-107 Рішення не прийнято, правка не врахована. Шановні колеги, по всіх правках пройшлись? Ви свої розповіли, Вадим Євгенович. На підтвердження? Зараз. І ви – на підтвердження? Правки на врахування в когось залишились? Грищук. На підтвердження – я зрозумів, я кажу – на врахування, які не були враховані. Три, да? Грищук Грищук Роман Петрович. ми отримували від легалізації грального бізнесу, не йшли на освіту та науку. Я разом зі своїми колегами по комітету подав правку. Дякую всім народним депутатам, які доєдналися до цієї правки, і дякую профільному комітету за те, що ви врахували. Тепер гроші від легалізації грального бізнесу будуть іти на освіту, науку, в тому числі на зарплати вчителям, на покращення матеріально-технічної бази та на розвиток науки в Україні. Тому я дякую комітету і підтримую цей законопроект. Правку не ставлю на підтвердження. Устенко? На врахування?

Це те, що всі ігрові заклади обов'язково мали ідентифікувати людей, які реєструються і які будуть грати. Ще хочу добавити, що закон дійсно важливий, і більше 10 років у нас не було ніякого нормального закону, по якому це працювало. І тому, дійсно, прошу всіх голосувати "за", але свою правку прошу поставити на врахування. Дякую. 13:04:40 МАРУСЯК О.Р. Правка була відхилена, тому що є таких дуже багато правок, і в загальному ваша думка і ваша позиція була врахована. вашу правку відхилено. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 1393. Комітетом вона не врахована. Прошу визначатись та голосувати. За-143 Рішення не прийнято. Правка не врахована.

Дуже дякую. Правка 2541 це з приводу того, що діяльність з випуску та проведення лотерей в Україні може здійснюватися тільки трьома

Ми на робочих групах обговорювали це питання. Було дуже багато полеміки чи одна має бути лотерейна компанія, чи дві, чи три. Ви вважаєте, що їх може бути багато. Практика інших країн – що їх є максимум дві. Ми зупинилися на цифрі три і вашу правку не врахували. Комітет вирішив відхилити вашу правку. Ставлю на голосування правку 2541. Комітетом вона не врахована. Дивіться, питання – вона врахована. 2541 врахована. А навіщо ви її ставите? Або ви не розумієте свої правки. Так вона врахована стоїть. Тобто ви не знаєте свої правки, що ваше враховане, що ні? Добре. Можемо поставити. Дякую. Шановні колеги, одним з найбільш дискусійних питань під час розгляду законопроекту на комітеті була комісія, яка здійснює регулювання цього виду діяльності. Комітетом була підтримана поправка, відповідно до якої комісія створюється комісією, яка визначається Комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. я особисто погоджуюся з позицією Головного науково-експертного управління про те, що це не зовсім відповідає Конституції та не відповідає нашому з вами призначенню. підмінюємо собою органи виконавчої влади. Поправка 722 відносить це повноваження до Кабінету Міністрів України. Тому я прошу її врахувати та підтримати. Дякую.

Дякую, шановні колеги, за підтримку. Поправка, пов'язана з цією поправкою – це номер 3328. Яка говорить про те, що допоки порядок проведення конкурсу не розроблений Кабінетом Міністрів, конкурс може проводитися згідно Закону "Про державну службу". Прошу її також підтримати, поставити на голосування та підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету?

Шановні колеги! Правка 3328 не була врахована під час розгляду законопроекту в комітеті, однак автор наполягає і представник доповідач також вважає, що вона може бути підтримана. Тому ставлю на голосування пропозицію номер 3328. Прошу підтримати та проголосувати. За-289 Рішення прийнято. Правка врахована. Наступна правка. Всі правки на врахування були вже? На врахування. Далі на підтвердження? Железняк Ярослав 13:11:09

від шкіл, дитячих розважальних закладів до гральних автоматів. Шановні колеги, ще раз, ця правка, її треба збити, не голосувати за неї, тому що вона прибирає відстань від грального автомату до наших дітей. Шановні колеги з "Опозиційної платформи – За життя", з "Батьківщини", група "За майбутнє", "Довіра", колеги з "Європейської солідарності" і "Слуги народу", я вас дуже прошу, не голосуйте за підтвердження цієї правки, це буде правильно. У кожного з нас є діти і ваш зараз обов'язок захистити їх від гральних автоматів. Тому ставимо на підтвердження цю правку і нажимаємо червону кнопку. Дякую.

в законі і так прописано "спеціальні гральні зони", і вони так прописані, що дитина до 21 року попасти в такий заклад просто не буде мати можливості. Якщо є спеціальна гральна зона, ми відштовхувалися від того, що ми прописали спеціальну гральну зону. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування. Шановні колеги! Ставлю на голосування правку номер 2279. Комітетом вона була врахована, комітет наполягає на тому… Була

За-145 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Відхилена, вибачте. Правка відхилена. Наступна правка.

ми зробили правильний крок. Наступна, в першому читанні і це була пропозиція від, (якщо я не помиляюсь) депутата "Слуги народу" була дуже правильна правка.

Якщо ви впустили людину, яка є в реєстрі лудоманів – залежною в грі, ви це зробили навмисно, то гральний заклад повинен родині цієї людини відшкодувати програш в 10-кратному розмірі. Це була така правка, ми її підтримали в першому читанні, і зараз її знову ж таки ганебно хочуть прибрати. Я вас прошу також спільно проголосувати червоною кнопкою і прибрати ці ганебні правки. 1277 ставимо на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми можемо одразу всі поставити? я розумію, що по черзі. Виступати будете чи ні? Ярославе Івановичу, я можу поставити всі три одразу на голосування по черзі? Я знаю як голосується. Добре. Шановні колеги, позиція комітету по трьох правках: 1277, 1278, 1279. Якщо дитина до 21 року попадає в такий заклад, заклад штрафується на 500 мінімальних зарплат. Якщо ви організатор, організатор штрафується на 500 мінімальних зарплат, якщо… Цю правку можна використовувати двояко: вона може використовуватися і в шахрайських діях, нею можна маніпулювати. Так що я пропоную залишити так, як є. Шановні колеги, ставлю на голосування правку 1277. Комітетом вона врахована. Комітет наполягає, щоб вона залишилася в такій редакції, як була зазначена. Ставлю її на голосування, прошу підтримати та проголосувати.

За-181 Правка відхилена. Наступна правка 1278. Ставлю її на голосування. Комітет наполягає, щоб вона залишилася в тій самій редакції, яка була. Прошу підтримати та проголосувати. За-195 Правка відхилена. Наступна правка 1279. Ставлю її на голосування. Прошу підтримати та проголосувати. За-203 Рішення не прийнято, правка відхилена. ЮЖАНІНА Н.П. Шановні колеги, я сподіваюся, що 101 поправка – це була помилка як авторів, так і тих, хто врахував, це введення такого нового поняття, як "відвідувач". Це якраз всі діти і всі особи, які не проходять ідентифікацію ні щодо віку, ні щодо наявності його в реєстрі залежних людей – лудоманів, це тобто всі, хто може бути в залі при перевірці, і пояснення буде таке: він – відвідувач, він не ігрок". Його не перевірили ні на вік, ні на паспорт, не ідентифікували зовсім. Тому я прошу, щоб цю поправку не враховували, тому що ми маємо обмежити людей, які можуть насправді заходити і грати в цих всіх залах. І щодо вашого пояснення, що не можуть знаходитися і так гральні автомати біля шкіл, так ви неправі, тому що окремі приміщення в готелях "три зірки" – це вздовж всього Києва. Ідіть, в усіх будинках: з одного боку – дитячій садок, а посередині – готель "три зірки". І це означає, що ви дозволили там проводити...

Ніна Петрівна, як ви собі уявляєте, що діти-школярі можуть попасти в такий заклад? Ставлю на голосування правку 101. Комітетом вона була врахована. Представник комітету також наполягає на тому, щоб вона залишилась врахованою. Правильно? Ставлю її на голосування. Прошу підтримати та проголосувати. За-212 Рішення не прийнято. Правка відхилена. Наступна правка на врахування. Все, більше ніхто не наполягає? Почекайте, голосуємо. Я ж кажу, що... Шановні колеги, я бачу. А зараз можна руки підняти – хто буде наполягати? Королевська – бачу, Шуфрич – бачу. Колтунович? Ні. Соболєв, Юлія Володимирівна, Івченко.

поставити на підтвердження і не підтримувати у зв'язку із тим, що цією правкою вноситься визначення ділової репутації, яке суперечить прийнятому нами щойно Закону 2284. Це така технічна правка, але знову ж таки, аби прибрати цю неузгодженість, прошу її не підтримувати. Дякую. Тобто, Данило Олександрович, я правильно розумію: 3464 була врахована частково, ви пропонуєте її відхилити? МАРУСЯК О.Р. Так, це визначення уже є в попередньому законі, тому можна її відхилити. Це чисто технічна правка. Правка 3454, вона була врахована комітетом, однак, оскільки вона вже врахована в інших законодавчих актах, які були прийняті Верховною Радою України, комітет не заперечує, якщо вона буде не врахована. Правильно? Ставлю на підтвердження правку 3454. Прошу визначатися та голосувати. За-28 Рішення не прийнято. Правку відхилено.

Я хочу попередити цю залу. Напевне, ви всі ознайомились з висновком Національного агентства з питань запобігання корупції. Національне агентство з питань запобігання корупції 17 червня звернулося до Комітету Верховної Ради України з питань фінансової, податкової та митної політики з тим, що в цьому законопроекті виявлені положення, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, та підготовлених відповідних висновків. Містить велику кількість корупційних норм, які можуть привести до виникнення тіньового ринку гральних послуг, а також створення корупційної схеми під час отримання дозвільних документів у зв'язку з неможливістю їх виконання. Колеги, це корупційний законопроект... Це 192 правка? 992-а? А скажіть мені, будь ласка, а ми її не ставили на підтвердження? Ставили. Тому, колеги, давайте, це ж... Я так розумію, що ви свого часу ставили на підтвердження ще 1073, 1771, правильно? Да. Одну хвилину. Так, дійсно. Ні, ми 1073 ставили. Наступна це 10...

Зараз 1771. І я хочу завершити. Щодо висновку Національного агентства з питань запобігання корупції, шановні колеги, ми всіх вас попереджаємо, що зараз відбуваються незаконні дії, тому що цей висновок повинен був розглянути комітет та врахувати всі ці зауваження. Якщо немає реакції комітету, то відповідно ви зараз приймаєте на законодавчому рівні визнаний корупційний законопроект. Шановні колеги, навіщо ви це робите? Ми розуміємо, що гроші не пахнуть, але це гроші від лудоманії, вони будуть пахнути. І тому ми звертаємося до вас, не підтримувати ці правки і відправити цей законопроект з Верховної Ради не підтримуючи його.

правка 1771. Позиція комітету. Шановні колеги, підготуйтесь до голосування, будь ласка. 13:25:29 МАРУСЯК О.Р. Правка була врахована. Позиція комітету – врахувати. Залишити врахованою. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 1771. Комітетом вона була врахована, комітет наполягає, щоб залишилась та сама позиція. Ставлю пропозицію про підтвердження на голосування правки 1771. Прошу підтримати та проголосувати. За-292 Рішення прийнято, правка залишається врахованою. 1967. Правильно? Шановні колеги, ще раз до вас звертаємося. Не можна не реагувати на висновок Національного агентства з питань запобігання корупції. Ми фінансуємо цю структуру, на нього витрачаються шалені державні кошти. Наші пенсіонери недоотримують пенсії, люди недоотримують заробітні плати, а фінансування йде на антикорупційні органи. І коли ці антикорупційні органи дають висновки, що цей законопроект є корупційним і що його неможна приймати, ви не реагуєте на це і тобто вступаєте в зговор. Це великі корупційні ризики. І ми вас попереджаємо, що по кожному, хто проголосує за цей законопроект, ми будемо звертатися до Державного бюро розслідувань, щоб були встановлені факти корупції. Тому що відсутність реакції на корупційні сьогодні законопроекти – це породження корупції в парламенті. Прошу поставити на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталія Юріївна, в мене просто питання. Скажіть мені, будь ласка, це ж ваші правки, які були враховані. Тобто ви наполягаєте, щоб по всіх, чиї правки були враховані, потім треба буде звертатися правоохоронні органи. Правильно? Я зрозумів. Можемо ставити на голосування? Перший раз бачу, щоб свої правки ставили не на підтвердження. А, ми помилилися. Я зрозумів. 1967, Королевської Наталії Юріївни. Правка була врахована. Комітет залишається на тій самій позиції. Прошу підтримати та проголосувати про підтвердження правки. Рішення прийнято. Правка залишається врахованою. Шановні колеги, просто дивує позиція, коли не автор законопроекту, а автор правки звертається до залу, щоб цю правку не враховували. І як зал наш одностайно Ви ж всі дуже добре розумієте, що зараз ви вирвали з контексту окремі правки і просто извратили цей законопроект. Чому? Тому що ви законопроект між першим та другим читанням значно погіршили. Ви зараз дозволяєте майже привести весь хлам з усього світу в нашу страну, розставити його будь-де, без будь-якої відповідальності та кришувати цю гральну мафію в Україні. Тому "Опозиційна платформа – За життя" звертається до вас категорично не підтримувати цей законопроект. Ну не продавайтесь ви так задешево, за те, щоб над дітьми над нашими, над країною ставили мафіозі експерименти. Тому прошу поставити цю правку на підтвердження. ставлю на підтвердження цю правку. Прошу підтримати та проголосувати.

Шановні колеги, ми продовжуємо цей експеримент. Законопроект сьогодні неприйнятний. І згідно висновку Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України… Колеги, це Апарат Верховної Ради України, наш з вами Апарат. І вони нам дають фахові зауваження до проекту закону. Вони чітко до нас звертаються, що окремі положення законопроекту не узгоджуються з нормами Конституції України та законів України, а також не враховують правової позиції Конституційного Суду України, викладеної у відповідних рішеннях. Колеги, ви зараз свідомо намагаєтесь прийняти антиконституційний законопроект, який буде оскаржений в Конституційному Суді України. Навіщо ви робите цей експеримент? Звертаюся до вас не підтримувати наступну правку і за неї не голосувати. Якось аж дивно. Ставиться на голосування правка Наталії Юріївни Королевської, яку врахував комітет, яку вона зараз просить не підтримувати. Шановні колеги, я думаю, позиція комітету залишається незмінною, тому прошу вас підтримати та голосувати.

За-252 Рішення прийнято. Наступна правка 2381. Наталія Юріївна, знову ваша правка, яка врахована. 13:31:15 КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Шановні колеги, зараз ви намагаєтесь зґвалтувати тут Конституцію, прийняти корупційне рішення. А все для чого? Для того, щоб в нашій країні був гральний бізнес. Та це ж не бізнес, це ж мафіозні структури, які спокійно будуть підпільно сьогодні розповсюджувати ці ігрові автомати по всій країні. Тому "Опозиційна платформа – За життя" звертається до вас. Ну ви ж обіцяли всій країні народовладдя. Ну так якщо вам так вже пече і ви так хочете пограти, так давайте проведемо референдум. Проведемо референдум, спитаємо у людей, а хочуть наші люди, щоб біля шкіл, біля лікарень, біля їх домівок сьогодні були розташовані зали гральні, щоб там заманювали їх дітей та з їх кишень забирали останні кошти. Тому я прошу не підтримувати нашу правку 2381. Дякую. Ми не можемо не підтримати вашу правку, Наталія Юріївна. Ставлю на голосування правку 2381. Комітетом вона була врахована. Прошу підтримати Наталію Юріївну, та проголосувати. За-249 Рішення прийнято. Правка врахована.

розглянемо індексацію пенсій для людей, якщо у нас є така підтримка в залі? Може, все ж таки приймемо рішення для того, щоб проіндексувати людям пенсії? Не ті позорні 70 гривень, які ви людям нарахували з 1 а дати нормальну індексацію. Може, переглянемо прожитковий мінімум? Може, все ж таки приймемо рішення, щоб скасувати медичну реформу, та вже не будемо ставити експерименти над людьми? Колеги, да у нас з вами є стільки завдань, якими дійсно би об'єднали ми сьогодні весь зал, і які б ми дійсно прийняли на користь людям. Так, може, уже досить цей цирк влаштовувати, казино під куполом: тут підтримуємо, тут не підтримуємо? Не можна підтримувати сьогодні корупційний законопроект і антиконституційний. Тому ми просимо по всім правкам голосувати проти. Тому що немає в цьому законі… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 2490. Комітетом вона врахована. Прошу підтримати та проголосувати.

і внесли зміни до бюджету, і, може, військовий збір відмінили. Вже, може, досить людей оббирати. От ви їм сьогодні пропонуєте ігрові автомати, а ми пропонуємо відмінити військовий збір. Тому що жодного разу жоден уряд не відзвітував, куди ці гроші витрачаються, а це мільярди гривень, це десятки і сотні мільярдів гривень, які ви зібрали з кишень людей і не відзвітували, куди ви їх поділи. А зараз ви нам пропонуєте "одноруких бандитів" розставити по всій країні за те, щоб зібрати 4 мільярди гривень. Колеги, так, може, спочатку повернемо те, що заборгували людям? Хоча б борги по зарплаті людям повернемо, а потім вже будемо розглядати це питання. Прошу не підтримувати цю поправку. Ставлю на голосування правку 2490. Комітетом вона врахована. Прошу підтримати та проголосувати. За-251 Рішення прийнято. Правка врахована. 2573. Шановні колеги! Нам вже всім зрозуміло в цій залі, що ви маєте 250-252 голоси за те, щоб в нашу країну повернути лудоманію. Ми всі це бачимо і це бачать наші телеглядачі, це бачать наші виборці. Тому колеги, коли ви голосували за "Слуг народу", ви повинні були знати, що у них кінець епохи бідності та початок епохи казино – це і був той план боротьби з бідністю. Тому що набагато легше управляти людьми які бідні, управляти людьми неосвіченими, людьми які сьогодні потрапляють в складні життєві обставини, не здоровими людьми. І тому сьогодні в країні і запропонована програма, щоб людей робити бідними та нездоровими і неосвіченими. "Опозиційна платформа – За життя" категорично проти прийняття Закону про ігорний бізнес. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 2573. Комітетом вона підтримана. І автор теж наполягає, щоб була підтримана? Ні? Точно не заперечує. Да, Наталія Юріївна? Ставлю на голосування, прошу підтримати та проголосувати. За-247 Рішення прийнято. Шановний пан спікер, я прошу поставити, дати мені 5 хвилин і поставити на підтвердження поправку 3160 та 3161, та поправку 3050.

Шановні колеги, ми з вами бачимо, як зараз у залі парламенту відбувається така велика-велика компанія по здачі інтересів України. Спочатку ця команда прийняла рішення щодо продажу української землі, після цього ця команда прийняла рішення, щоб здати всю нашу фінансову… Що там трапилося вже? Незалежність. Тут щось у нас в залі відбувається, шановні колеги. Можна мені зупинити виступ? Тому що в таких умовах, я вважаю, це не конструктивний виступ. А що відбувається? Колеги, взагалі в таких умовах щось приймати в українському парламенті, ми вважаємо, недопустимим. І тому "Опозиційна платформа – За життя" вимагає, щоб цей законопроект не був прийнятий. І ми звертаємося до всіх колег в парламенті, у яких є, ще трішечки залишилося совісті, колег, у яких ще хоч трішечки залишилося честі та гідності, щоб ні в якому разі не підтримувати цей законопроект – законопроект, який поверне Україну в систему систему сьогодні лудоманії, поверне сьогодні країну в систему боротьби з гральними автоматами, а наше завдання – зробити все, щоб об'єднати зусилля та повернути в нашу країну нормальну економіку, підтримати сьогодні підприємців, зупинити сьогодні цю шалену корупцію, яка є в нашій країні. Тому "Опозиційна платформа – За життя" запропонувала антикризовий план виходу країни з сьогоднішньої ситуації. І ми абсолютно впевнені, що сьогодні рішення щодо грального бізнесу в нашій країні воно неактуальне і воно злочинне. І ми вимагаємо від парламенту сьогодні не приймати цей законопроект, тому що це буде корупційний зговор, який буде потім вже відмінений в Конституційному Суді України. "Опозиційна платформа – За життя" також вимагає сьогодні від українського парламенту перейти до актуальної повістки дня. Це стосується прийняття рішення щодо перегляду соціальних стандартів. Це стосується прийняття рішення щодо відміни медичної реформи. Це стосується прийняття рішення щодо відміни Закону "Про мову", який сьогодні дискредитує людей, які хочуть розмовляти на своїй рідній мові. Це сьогодні стосується в першу чергу блоку питань щодо виконання Мінських угод. Але ж ми бачимо з вами, що цьому парламенту це нічого не потрібно. Вони сьогодні стоять у чергу вже за гральними автоматами, і вже мріють про ту хвилину, коли почнуть заробляти на хворобах наших людей, на болю та проблемах, які сьогодні існують в Україні. Тому "Опозиційна платформа – За життя" ні в якому разі не буде голосувати за цей законопроект. І ми звертаємося до в сіх парламентарів не голосувати за цей ганебний сьогодні законопроект. Якщо вам так хочеться вже повернути казино та гральні автомати, будь ласка, йдіть на референдум, питайте у людей, і, якщо люди дадуть згоду на те, щоб в нашій країні були гральні автомати та казино, тоді вже й приймайте це рішення. Без референдуму приймати такі рішення, які будуть впливати на долю, здоров'я та майбутнє кожного українця, ми вважаємо неприпустимим. І тому закликаємо вас за законопроект за повернення гральних автоматів в Україну не голосувати. Ми запропонували альтернативне рішення – це посилити права та можливості правоохоронних органів та підвищити штрафи за нелегальне казино та викорінити це явище з нашої країни.

Так 3027, вона відхилена, Наталія Юріївна. Це не ваша правка взагалі. Вона як? Вона ваша, але ви її вже пройшли, ми вже раз по ній говорили. Поки ставимо 3160 і 3161. Давайте на двох зупинимося. Ставлю на голосування правку 3160, Королевської. Комітетом вона підтримана. Не можна. З процедури не можна. Ставлю на голосування, прошу підтримати та проголосувати. За-228 Рішення прийнято. Наступна правка 3161, комітетом також вона підтримана, Королевської. Комітет на ній наполягає як на якісній правці, тому просить її залишити врахованою. Ставлю таку пропозицію на голосування. Прошу підтримати та проголосувати. За-244 Рішення прийнято. Правка залишається врахованою. Все, більше не на яких правках не наполягаєте, Наталія Юріївна? Ні. Шановні колеги, два оголошення. Я звертаюсь до двох комітетів. Прошу невідкладно 2 липня 2020 року в межах предметів відання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики розглянути кадрові питання, що належать до конституційних повноважень Верховної Ради України та подати в установленому порядку пропозиції для розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України. Прошу невідкладно 2 липня 2020 року в межах предметів відання Комітету з питань економічного розвитку розглянути кадрові питання, що належать до конституційних повноважень Верховної Ради України та подати в установленому порядку пропозиції для розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України. Наступне. Юлія Володимирівна Тимошенко, не наполягаєте? Івченко Вадим Євгенович, Вадим Євгенович, будуть правки, ні? Дякую, Дмитро Олександрович. Івченко, "Батьківщина". Шановні колеги, давайте наберемося терпіння, у мене майже 40 правок – на підтвердження. І які саме правки? ГОЛОВУЮЧИЙ. Скільки на підтвердження?

У нас є правки, які виключають лотереї із азартних ігор. От собі уявіть, будь ласка, відкривається зал, туди приходять правоохоронні органи, включаються реєстри і органи місцевого самоврядування… А вони приходять, кажуть: а у нас тут лотерея, і це ніякі не азартні ігри. Тому правки сьогодні, які я буду називати, вони саме включають лотереї в азартні ігри. Це правильно. І це справедливо… 83-я, так? Готові? Позиція комітету. 13:47:11 МАРУСЯК О.Р. Врахувати правку, тому що вона передбачає винесення лотереї в свій профільний закон. Важлива правка 83-я. Комітетом вона була підтримана. Комітет зараз на ній наполягає. Ставлю на голосування пропозицію про підтвердження правки 83. Прошу підтримати та проголосувати.

Вам зачитати? Артур Володимирович, по фракціях зачитати чи В.Є. Івченко, "Батьківщина". Колеги, я ще раз хочу вам сказати про що правки. Давайте справедливо підходити. Ми будемо розвивати тіньовий сектор в цьому бізнесі. Давайте, щоби нічого не було в тіні чи все оподатковувалося, чи все проходило через реєстри і так далі, і так далі. Давайте, щоб лотереї, вони теж були азартними іграми. Ви знаєте, що "Батьківщина" взагалі проти і хоче зняти даний законопроект? Але давайте, зрозумійте, про що йде мова. Це вкрай корупційні речі, які запропонували, коли убрали лотереї з азартних ігор. кожен маленький зал буде називатися лотереєю, і вони будуть виключатися з дії цього закону. Зараз прошу не голосувати за правку 87. Тобто мова йде про 87 правку. Вона врахована комітетом. Ви просите поставити її на підтвердження, так? Шановні колеги, прошу підтримати та проголосувати правку 87. За-237 Рішення прийнято. Будь ласка, далі. Вадим Євгенович, тільки спочатку говоріть номер правки, а не вкінці. до депутатів-мажоритарників. Вам приїжджати безпосередньо на свої території, в регіони. Там ті люди, які за вас голосували, більшість з них, вони проти сьогодні відповідного закону. Більшість людей не хочуть бачити відповідні заклади в своїх органах місцевого самоврядування. Колеги, і точно вони не хочуть, щоби частина закладів була в тіні, не оподатковувалась, не приносила прибутки і так далі. Це, звичайно, буде обхід законодавства, коли ви лотереї виводите з-під дії Закону про азартні ігри. Повірте, маленькі зали, вони будуть так і називатися – лотереї, і фактично на них цей закон не буде розповсюджуватися. Тому прошу 202 правку не голосувати, колеги, не голосувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я ставлю на підтвердження 202 правку. Комітет пропонує врахувати її. Будь ласка, є пропозиція підтримати та проголосувати. За-231 Рішення прийнято. Покажіть по фракціях. Наступна... Наступна, Вадим Євгенович. Колеги, наступна 205 правка. Це з того ж самого блоку про включення лотереї в азартні ігри. Колеги, я розумію, що ігорна мафія активно попрацювала, бо тільки що забігли в зал багато депутатів з монобільшості і, просто не розуміючи, тиснуть кнопки. Я прошу вас, колеги, особливо мажоритарники, подумайте про людей, яких ви представляєте. Ви перш за все представляєте не ігорну мафію, а представляєте людей на певних територіях. І, повірте, точно ні в сільській місцевості, ні у ваших містах люди не в захваті від того, що частина закладів азартних ігор будуть в тіні і не приносити прибутки. Колеги, давайте щиро і відверто, це лобістські речі. Давайте ми будемо голосувати так, щоб, дійсно, всі ці заклади оподатковувалися і були. А взагалі "Батьківщина" – проти і просить зняти даний законопроект. Дякую. 205 правку прошу не підтримувати. Шановні колеги, про що йде мова? Мова йде про те, що лотерея в Україні регулюється окремим законом, прийнятим у 2012 році. Ці правки технічні, вони з цього закону, який ми зараз приймаємо, виключають норми, які є тотожні закону 2012 року. Там регулювання є ще жорсткіше для лотерей, ніж для азартного бізнесу. Не треба маніпулювати, не треба породжувати і розповсюджувати міфи. Дякую. Шановні колеги, я ставлю на голосування на підтвердження. Немає тут з мотивів. Я ставлю на підтвердження поправку 205. Комітет її врахував, причому що вона за сутністю точно така, як 202, яку ми перед цим підтримали. Тому я ставлю на підтвердження цю правку. Прошу підтримати та проголосувати. За-241 Рішення прийнято. Правка номер 230, але, пане Руслане, я не зрозумів, що це було. Пане співголово, що це було? Хто стояв на трибуні? Чому ви тоді інших депутатів не пускаєте до трибуни? Чому ви даєте слово людині, яка не має права? Що це таке? Будь ласка, дайте мені відповідь на це питання. Це ганьба, коли при такому законі ви даєте людям, які реально записалися, і які не мають право на слово. Є доповідач, який має доповідати, а не стояти замовчувати всі питання. Тому, будь ласка, я прошу, щоб ви відреагували і дали безпосередньо висказатися людям, які знаються на Регламенті. Тепер дайте з мотивів тим, хто знає Регламент. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Це ви по 230 виступили зараз, да, відповідно до Регламенту? Добре. Шановні колеги, біля трибуни стоїть представник комітету. Підійшов голова... Голова комітету підійшов, попросив пояснення. (Шум у залі) Добре. Хвилиночку. Шановні колеги, ви ставите 230-у на підтвердження, так я розумію? Будь ласка, є 230 правка. Комітет її підтримав. Це правка шановного Григорія Миколайовича Мамки. Тому, я думаю, що також і зал підтримає і комітет, і врахує цю правку. Тому прошу підтримати і проголосувати.

За-238 Рішення прийнято. Будь ласка, Вадим Євгенович, яка наступна ваша правка? 13:55:15 ІВЧЕНКО В.Є. Наступна правка 231. Пане Руслане, я тепер без емоцій. Я просто прошу вас бути співголовою парламенту

немає безпосередньо реєстрів лудоманів, нема безпосередньо реєстрів залежних. Зрозумійте одну річ, що цей закон буде доповнювати Закон про лотереї. Тому ми наполягаємо, щоб цю правку відхилили. Дякую. Я так розумію, це по 231-й, бо я не почув. Так, Вадиме Євгеновичу? Шановні колеги, 231 правка, поправка, перепрошую, вона врахована комітетом, комітет просить підтримати. Тому прошу підтримати та проголосувати.

Ви сьогодні, колеги, просто не хочете виконувати те, що говорив Президент у своїй програмі. Тому, будь ласка, на кожному ефірі так і говоріть: "Ми не виконуємо програму Президента". сьогодні під брендом "слуги народу", який зробив Президент Зеленський. Тому фактично ви сьогодні порушуєте ту програму, яка була представлена Президентом Зеленським, де він чітко сказав, що буде проводити: а) референдум по всім важливим запитанням. А в інтерв'ю він чітко говорив про те, що азартні ігри будуть тільки в спеціальних місцях і в п'ятизіркових готелях. Ви зараз пропонуєте повністю прохідний двір. Мало того, ви виключаєте лотереї з азартних ігор, і закон цей не буде поширюватися на лотереї будь-які: букмекерські, спортивні і так далі. Колеги, це корупційні і лобістські речі. Тому прошу цю правку не підтримувати. Дякую. Ставлю на голосування правку 246. Комітет її врахував. Позиція комітету не змінилась, на скільки я розумію. Ставлю її на голосування. Прошу підтримати та проголосувати.

це з того ж блоку про лотереї. Колеги, я ще раз хочу звернутися до мажоритарників. Багато з вас, дійсно, працюють на територіях. Подумайте про тих людей, які до вас приходять і які до вас звертаються, і повірте, найбільше лудоманів буде серед бідних людей. У мене є знайомий, який з Фурсів Київської області. Так він, вибачте, взяв програв 50 тисяч гривень, продав машину "Жигулі". А потім, коли виграв 1200, був такий радий і потім знову пішов в зали, але вже не було 50 тисяч гривень, він почав все виносити з сім'ї. Є вчитель, вибачте, математики який на сьогоднішній день вже не працює в школі, тому що він повністю залежний від цих ігрових Колеги, подумайте про людей, це реальні факти, про які я вам доводжу. Я звертаюся до мажоритарників, будь ласка, не голосуйте за ці правки. Дякую. Ставиться на голосування поправка 266. Комітет пропонує її врахувати. Прошу підтримати та проголосувати.

Колеги, це ще раз я вас хочу попросити, це питання стосується спортивних лотерей і взагалі лотерейних залів і так далі. Це питання важливо, колеги, щоби ми розуміли, як воно оподатковується, які податки сплачуються і що воно відповідає цьому закону. В цьому законі ми з вами провалили і повернули до першого читання правку, що біля шкіл, дитячих садочків на певній відстані, в 500 метрів, не можуть знаходитися дані заклади. Навіть якщо це буде готель і готель буде знаходитися в цих межах, такі гральні заклади знаходитися не будуть, але лотереї можуть робити, будуть обходити цей закон, все буде заводити все в тінь, колеги. Я прошу не підтримувати дану правку і проголосувати проти. Дякую. Дякую. Я ставлю на голосування 434 правку, комітет її врахував, тому пропозиція підтримати та проголосувати. За-235 Рішення прийнято. Вадим Євгенович, будь ласка, яка наступна правка?

Колеги, я хочу звернутися до кожного свідомого депутата, який бачить соціологічні опитування, що 47 відсотків громадян України не підтримують курс, який сьогодні веде монобільшість. Ті закони, які приймаються сьогодні, не відповідають вимогам сьогодення. Сьогодні потрібно піднімати мінімальну заробітну плату, сьогодні потрібно встановлювати фактичний прожитковий мінімум, сьогодні потрібно надавати підтримку тим, хто потерпає від лиха на західній Україні від повені і пандемія коронавірусу, боротьба з пандемією – це основні питання… Ставлю на голосування 282 правку, комітет її врахував і просить підтримати, тому теж прошу підтримати та голосувати.

Колеги, знаєте, чому ми взяли ці правки? Ми розуміли, що ви вже зібралися в залі і голоси за цей законопроект є. Але я звертаюся до свідомості кожного депутата, який обирався від громадян України, партія, названа "Слуга народу", будьте, будь ласка, "слугами громадян України". Вони сьогодні вам дають вказівки через свої соціологічні дані, де 60 відсотків людей не підтримують законопроекти про зняття заборони про азартні ігри, і фактично відкриття гральних закладів. Частину з цих закладів ви хочете пустити в тінь через лотереї, і безпосередньо, які не будуть приносити відповідних прибутків, і, які не будуть,

Комітет її врахував. Тому прошу і зал підтримати та проголосувати. За-239 Рішення прийнято. Будь ласка, Вадиме Євгеновичу, наступна. щоб я постійно не говорив, показували по фракціях. Хай вся країна бачить, хто сьогодні буде наживатися на здоров'ї українців, хто сьогодні вже планує собі, можливо, в майбутньому відкрити казино і клуби, хто сьогодні не рахується з тим, що більшість людей бідні. І ці бідні люди підуть програвати останнє. Будь ласка, поставте 289 289 правку на підтвердження і я прошу, пане Голово, постійно, кожного разу показуйте хто голосує, які фракції. Дякую. Шановні колеги, я ставлю на голосування підтвердження 289 правку. Комітет її врахував. Тому теж прошу підтримати та голосувати.

Я прошу поставити на підтвердження правку 331-у. Це з того ж боку, колеги, що вони стосуються лотереї. Тобто знову лотереї виключаються як азартна гра, і фактично я, колеги, звертаюся до вас, ви даєте можливість розвиватися тіньовому ринку цих азартних ігор. ще раз звертаюся від фракції "Батьківщина" і від себе особисто і від українських виборців, щоб ви врахували свою програму, з якою ви йшли, щоб ви врахували те, що говорив Президент Зеленський, і ви врахували програму Президента Зеленського. Там немає того, що ви зараз голосуєте. І з цієї зараз трибуни я звертаюся в тому числі і до Президента: я прошу ветувати цей "прохідний двір", який проходить через парламент. Мафія, гральна мафія проводить… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 331 поправку. Комітет її врахував. Тому також прошу підтримати та голосувати. За-246 Рішення прийнято. Далі яка поправка, Вадиме Євгеновичу?

Колеги, це ще продовжується блок тіньових азартних ігор. Тобто що це означає? Що частина закладів азартних ігор буд працювати в тіні, будуть відкриватися як лотереї і зовсім не будуть відповідати нормам відповідного чинного цього проекту закону. Тому, колеги, давайте не займатися лобізмом певних людей, і ми розуміємо яких, не будемо називати по прізвищам. Давайте не будемо займатися лобізмом лотерей. Давайте, врешті-решт, назвемо все своїми іменами. Лотереї – це теж азартна гра і люди теж ходять… Шановні колеги, я ставлю на підтвердження 671 правку. Комітет її врахував. Тому і я прошу підтримати і голосувати.

Прошу поставити на підтвердження правку 673, будь ласка. Колеги, 673 правка, вона майже закінчує блок про "тіньовий", скажімо так, "тіньові" ці азартні ігри, які будуть виводитися відповідно до законопроекту, це блок, коли виводяться лотереї з азартних ігор. Колеги, я прошу вас, щоб ви все ж таки свідомо підійшли до всіх тих до всіх тих обіцянок, які давав Президент, до всіх тих обіцянок, які ви написали в своїй програмі. Прочитайте програму і, будь ласка, давайте: а) оголосимо референдум, врешті-решт; і б) давайте ми називати речі своїми іменами, лотерея – це азартна гра. Колеги, давайте лотереї введемо в цей законопроект, щоб всі норми законодавства безпосередньо стосувалися і лотерей. Тому прошу цю правку не підтримувати. Дякую. Дякую, Вадим Євгенович. Шановні колеги, справа в тому, що вона ідентична до тої, яку ми тільки що підтримали. Тому я ставлю... Комітет її врахував теж. Тому я ставлю на підтвердження 673 правку народного депутата Мамки, в зв'язку із тим прошу підтримати та проголосувати.

674. 674 правку. І хотів би ще раз звернутися до кожного з вас. Нас сьогодні, вчора, позавчора дивляться сотні українців. Вони не розуміють, що відбувається в залі. Покер, "однорукі бандити", казино, гральні заклади. Бідні люди мають мінімальну пенсію до 2 тисяч гривень. Люди сьогодні потребують допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг, в субсидіях. Люди сьогодні мають мінімальну заробітну плату, якої ледь-ледь їм вистачає на своє життя. Багато з медиків потребують підтримки, оскільки вони борються сьогодні і допомагають з пандемією коронавірусу. Багато втратили бізнес і роботу. А ми з вами приймаємо азартні ігри, і будемо викачувати з людей 40 мільярдів гривень. Колеги, потрібно… Шановні колеги, я ставлю на підтвердження 674 правку. Комітет її врахував. Тому також прошу підтримати та проголосувати. За-247 Рішення прийнято. Яка наступна правка? Є. Правка 1286, з блоку лотерей теж. Колеги, я хотів би ще раз, щоби ви рахувалися з українцями. Прошу вас, монобільшість, прошу вас, "Слуги народу", рахуйтесь з тим, що сьогодні громадяни України, перш за все, потребують. На Західній Україні більшість втратили свої посіви, в домогосподарствах втратили свої домівки. Колеги, давайте ми будемо розглядати закони, які сьогодні потребують українці. Перш за все, звернемося до них, проведемо референдум, подивимося, які – через соціологічні опитування – які заклади азартних ігор люди сьогодні потребують. І давайте тоді будемо приймати відповідні Дякую, Вадиме Євгеновичу. Я ставлю на підтримання, підтвердження 1286. Комітет її врахував, тому також прошу підтримати та проголосувати. За-242 Рішення прийнято. Івченко, "Батьківщина". Колеги, остання правка з блоку, з першого блоку про лотереї. Бо буде ще другий блок і буде третій блок фінальний, це "Перехідні положення". Я, головуючий, просто вас попереджаю. остання правка з першого блоку 1287. Ще раз, в останній раз, колеги, не буде більше такої можливості говорити про лотереї, але я вас прошу. Колеги, лотереї – це азартна гра. Давайте зробимо так, щоб він працював по відповідному закону, давайте зробимо так, щоб усі норми цього законопроекту безпосередньо стосувалися і лотерей. І давайте врешті-решт не будемо робити тіньовий обіг азартних ігор, коли будуть просто відкриватися лотереї, а там будуть "однорукі бандити", гральні заклади, автомати. Колеги, подумайте про тих, хто сьогодні потребує допомоги: медики і ті, хто потерпають від повені... Вадиме Євгеновичу, нагадайте, яка це правка? 14:14:36 ІВЧЕНКО В.Є. 1287. І прошу, щоб ви постійно показували по фракціях. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на підтвердження правку 1287. Комітет її врахував, тому прошу підтримати та проголосувати.

це другий блок по термінам безпосередньо. Але я вже багато сказав про лотереї, колеги, я прошу вас все ж таки бути свідомими. Я прошу вас виконувати програму Президента. Я прошу Президента щільно подивитися на відповідний законопроект, що в ньому написано. Це прохідний двір. Це прохідний двір для тих, хто буде сьогодні безпосередньо витягувати гроші з українців. Його потрібно, цей законопроект, ветувати. Ветувати! І те, що говорилося про п'ятизіркові готелі і про окремі території, ми повинні таке впроваджувати, як у Франції і як це роблять безпосередньо в Сполучених Штатах. Ви робите прохідний двір і ще обираєте лотереї. Це буде тіньовий... Вадиме Євгеновичу, мабуть, велика кількість правок трошки вас сплутала, ми вже за 266-у проголосували перед цим, після 246-ї. Тому я дуже би просив вас все-таки якось навести порядок в номерах своїх правок, бо ви якби використовуєте цей час.

підтвердження правку 286. Комітет її врахував. Тому, з вашого дозволу, ставлю на голосування. Прошу підтримати та проголосувати. За-238 Рішення прийнято. Будь ласка.

що потрібно працювати в національних інтересах. Потрібно працювати заради тих людей, які вас обирали. Я б не хотів, щоб у вас були відчуття, що сьогодні ви депутати, а завтра, можливо, ні. Ні, ви будете завжди депутатами і вам завжди будуть закидати те, що ви відкрили азартні ігри, що ви відкрили ці лотереї. Вам завжди будуть закидати те, що у нас багато людей і сімей розпалося із-за цього законопроекту. Вам багато будуть закидати, що ви зробили прохідний двір. Вам будуть говорити про те, що ви не виконали свою програму, ви не виконали програму Президента. А Президенту будуть говорити про обман, обман України і українців. Я прошу вас, колеги, ще раз свідомо не голосувати… Ставлю на підтвердження 296 поправку. Комітет її врахував. Тому прошу підтримати та проголосувати.

виключаються терміни. Я про це говорив, що коли ми працюємо з лотереями і коли ми хочемо включити і терміни, і в законодавство, і в реєстри, і все, нам потрібно в кожному розділі, в кожній правці фактично працювати над тим, щоб вони були враховані. Оскільки ви не враховуєте ці правки, то мені приходиться достукатися до ваших сердець і до вашої свідомості, що ви провалили голосування за цей законопроект. Громадяни України все бачать. Засоби масової інформації транслюють кожного, транслюють виступи. Ми сьогодні бачимо на трибуні або на табло, які фракції підтримують. Ставлю 417 поправку на підтвердження. Шановні колеги! 417-а. Комітет її підтримав тому прошу підтримати та проголосувати. За-241 Рішення прийнято.

Колеги, я розумію що багато ввечері підуть на ефіри, і ви будете казати про те, що ви виконуєте програму Президента. Та не виконуєте ви програму Президента, ви не проводите референдум по важливим питанням. Ви будете говорити про те, що ви хочете залучити кошти в бюджет. Та не залучите ви кошти в бюджет, оскільки частину ви виводите в тінь азартних ігор таких, як лотереї. Ви будете говорити про блага. А я вам скажу, це розруха для сімей і для здоров'я українців. Ви будете витягувати з кишень українців 40 мільярдів гривень. Колеги, цей законопроект неприпустимий. Просимо взагалі його зняти з розгляду. І українці мають побачити ті фракції, які проголосують "за". Тому я пропоную голосувати "проти". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Ставлю на підтвердження 430 поправку. Комітет пропонує її врахувати. Прошу підтримати та проголосувати.

Зараз 581 правка. 581 правка, колеги, це все те, що з розділу лотерей. Але подивіться, з вас ніхто не вникає в законопроект. Я бачу, що люди, які лобіюють безпосередньо лотерейний бізнес, вони активно попрацювали в цьому залі. Ви не бачите те, що цей законопроект буде впливати на здоров'я людей, поспілкуйтеся, будь ласка, з фахівцями з Міністерства охорони здоров'я, які вам чітко скажуть, що в геометричній прогресії ви побачите лудоманів, які будуть програвати величезну кількість коштів. Я вам наводив приклади вчителя, який вже не вчитель, тому що він один раз пішов в зал, його затягнуло і він почав виводити все зі своєї сім'ї. Те ж саме, скажімо, мешканець Фурсів, який продав "Жигулі" і потім почав виносити останнє з хати. Не голосуйте за цей законопроект. підтвердження 651 поправку. Комітет її врахував, тому прошу підтримати та проголосувати. За-239 Рішення прийнято. Вадиме Євгеновичу, ви абсолютно слушно перед тим, як ви перейдете до наступної правки… Зараз, одну секундочку, я почну спочатку. Вадиме Євгеновичу, ви абсолютно слушно зазначили, що нас очікують важливі законопроекти, які стосуються бюджету, які стосуються питання сприяння постраждалим під час повеней. Давайте, може, ми вже завершимо цей трек з "ігоркою" і після цього ми перейдемо до більш важливих питань. Тому що, ви бачите, ви ставите підряд одне за іншим однакові питання і просто це як би не зовсім вирішення питань, про які ви говорите. Вадиме Євгеновичу, будь ласка. Пане головуючий, ви знаєте, тут весь зал обурився. Знаєте з чого? Ви у вівторок проігнорували звернення "Батьківщини", щоб сюди прийшов Прем'єр-міністр, і ми розглядали закони по повені. Натомість ви втихую у кабінеті зібралися і, дякую, що будуть якісь дії, але публічно ви не пішли на те, щоб ми розглядали закони протидії повені, публічно. Тому не звинувачуйте нас. Це перше. І, друге, будь ласка. Цей законопроект не відповідає вимогам сьогодення, немає у законопроекту першочерговості, який, наприклад, при боротьбі з пандемією, і в тому зміни до бюджету, які запропонувала "Батьківщина" в допомозі сім'ям, ви цього не робите, натомість ставите азартні ігри. Тому і я сьогодні роблю все можливе, щоб ви не прийняли відповідний законопроект. Ми як "Батьківщина" боремося, щоб виконали те, що говорив Президент і провели референдум. Ось, що ми робимо і це вам відповідь. Дякую.

я хотів би нагадати, що треба віддати належне Прем'єру, що він більш ніж оперативно відреагував на звернення депутатських фракцій та груп зустрітися. Я розумію так само, як обов'язок народних депутатів працювати над тими чи іншими законопроектами, та ми цим і займаємося. Сергій Володимирович, ми цим і займаємося, а не затягуємо процес. Але, добре, це ваше право. Дякую.

Пане головуючий, я з великою повагою ставлюся до того, що Прем'єр-міністр, врешті-решт, почав виконувати свої функціональні обов'язки. Якщо є лихо в Західній Україні, – це четверть території України, то це його функціональні обов'язки допомагати постраждалим, допомагати відбудові домівок, дамб, доріг і так далі. І коли депутати звертають на це увагу, він негайно має діяти. І я дякую, що це відбулося, пане головуючий. Але при цьому ми можемо прийняти відповідні законопроекти, могли прийняти ще у вівторок щодо боротьби із пандемією, щодо допомоги медикам, щодо виділення коштів, а це потрібно робити зміни до бюджету, тим

Колеги, я хочу попросити, щоб ви постійно показували табло. Хай вся країна бачить, що у вас є в пріоритеті: чи у вас є сьогодні боротьба із пандемією, підтримка медиків, безпосередньо підтримка аграріїв від посухи, і "Батьківщина" подала відповідні законопроекти, підтримка тих, хто постраждав від повеней, які сьогодні є на Західній Україні, по домогосподарствам, відшкодування безпосередньо тим сім'ям, чи все ж таки - азартні ігри. Показуйте, будь ласка, кожне голосування, хто по фракціях підтримує, а хто ні. Тому я пропоную взагалі зняти даний законопроект і рухатися по тим законопроектам, які допомагають людям. Дякую. Я ставлю на підтвердження поправку 2486. Комітет її врахував. Тому і я прошу підтримати та проголосувати. За-236 Рішення прийнято. Вадиме Євгеновичу, яка наступна?

Геращенко Ірина Володимирівна. Я бачу, Ніна Петрівна. 14:29:28 ГЕРАЩЕНКО І.В. Дякую. Шановні колеги, я інформую вас, що в мене буде три поправки, тому прошу відразу дати мені три хвилини. Потім буде ще в Ніни Южаніної і в Олексія Гончаренка. Отже, поправки номер... Ірина Володимирівна, правки, номери? розділу законопроекту, який ми розглядаємо. Це розділ про державне регулювання в сфері якраз організації та проведення азартних ігор і там встановлюється, що державне регулювання мають, зокрема, встановлювати Верховна Рада України, яка вже перетворилася на рулетку. рулетку. Зверніть увагу, що тут просто лобісти шниряють навколо трибуни, де стоїть представник зараз комітету, який внятно не може пояснити жодної поправки, а на наші зауваження дати пояснення до тієї чи іншої поправки, я прошу... Добавте 4 хвилини, будь ласка. пояснення їм, відповідь звучить наступна: "Ну, як ви це собі уявляєте?" Ми уявляємо, у що ви перетворюєте країну. Шановні українці, за кілька місяців Україна перетвориться на просто плато, де будуть ломбарди і казино власне, зараз дуже важливо, щоби кожен українець звернув увагу як в першу чергу будуть голосувати мажоритарники. В нас є дві мажоритарні групи тут, по суті, які складаються з мажоритарників. І якщо зараз ці групи підтримають цей законопроект, то вам, друзі, потрібно переназватися на "За казино", а не "За майбутнє", і "Довіра до рулеток", а не просто "Довіра". Ну а що стосується "Слуг народу", то ви давно вже стали, насправді, слугами грошей, грошей, які ви зараз отут от, підігруючи оцим лобістським настроям, відпрацьовуєте. Тому що очевидно, що потрібно мати врегульоване питання тіньового сьогодні ринку цих азартних ігор. Але тоді виникає питання. А чим займаються силові структури, які сьогодні повністю в залежності від Президента Зеленського? Чим займається Служба безпеки України? Чим займається ДБР? Чим займається Міністерство внутрішніх справ? Вони кошмарять бізнес і опозицію? А чому ж тоді вони кришують цей тіньовий бізнес? І вже, знаєте, там всі просто мають кожен цей маленький зараз готельчик тризірковий, де збираються вже оці всі автомати, рулетки встановити офіційно і знімати звідти гроші. Власне, ось цей розділ, він є весь ганебний, тому що ви, дійсно, в ньому визнаєте, що ви всі поділяєте сьогодні округи на такі маленькі князівства. І голосувати зараз будете виключно за мати Я тоді ставлю підряд на підтвердження ці три поправки. Шановні колеги, будь ласка, підготуйтеся. Ставиться на підтвердження поправка 698. Комітет її врахував частково, тому є пропозиція підтримати та проголосувати. За-240 Рішення прийнято. Будь ласка, далі ставлю на голосування поправку 699. Теж комітет врахував. Прошу підтримати та проголосувати. За-245 Рішення прийнято. І остання поправка, яку ставить шановна народна депутатка Геращенко, це 694-а. Теж прошу підтримати та проголосувати. За-241 Рішення теж прийнято. Далі, Ніна Петрівна Южаніна, я бачу. Будь ласка, Ніна Петрівна, які у вас поправки? 14:34:17 ЮЖАНІНА Н.П. Моя поправка, яку я прошу поставити на підтвердження, 615. Шановні колеги, тут уже дуже багато проговорили про виключення лотерей

ліцензію. Тому абсолютно логічно було, що в першому читанні до азартних ігор відносились і лотереї, і всі принципи і підходи стосувалися їх також. Ви зараз перетворилися абсолютно, до другого читання перетворили на найгірший варіант цього проекту закону, і виключивши в тому числі, але не виключно, саме лотереї із видів азартного бізнесу. Я вас прошу, поверніть їх до цього регулювання, яке передбачено цим законом, проголосуйте, лише не підтвердьте одну поправку, і ми повернемося до конструктиву. І можемо говорити далі, як... 615 поправка, вона врахована частково. Ви ставите на підтвердження її, так? Позиція комітету: так і залишити, врахована частково. Тому прошу підтримати та проголосувати.

перерахую. 712, 713, 723, 2361, 2362, 2363, 2366, 2374, 2375, 2376, 2377. Про що іде мова в цих поправках? Це два блоки. Перший блок – це правки, які стосуються так званого спеціального статусу для оцього органу, який буде керувати цим гральним вбивчим бізнесом в Україні, який ви хочете провести. Ми кажемо, що це неправильно, це зайві гроші, це корупція, це неправильний шлях, на який ви нас штовхаєте. І будь ласка, прибирайте ці правки. Наступний блок. Мова іде про обмеження. Спочатку казали, що тільки максимум 40 тисяч гральних автоматів в державі. Зараз фактично ось другий блок, це правки 2361-2377 про те, що може бути необмежена кількість гральних автоматів. Що ви робите? В цілому ви робите наступне: Як завжди обдурили людей. Обіцяли кінець епохи бідності. Це кінець епохи бідності для воротил грального бізнесу і чиновників, які їх будуть кришувати. Обіцяли кінець епохи жадібності. Ми бачимо, що вам мало вже п'ятизіркових готелів як обіцяв Зеленський. Ви хочете всюди вже, аж до трьох зірок, – це райцентри. Та я скажу, з вашим тим що ви робите, трьохзіркові готелі в переходах будуть підземних відкриватися і там будуть гральні автомати і це буде по всюди. Ви перетворюєтесь замість "Слуги народу" в слуг круп'є, таких собі "дворуких бандитів", які тиснуть зелену кнопку за те, щоб люди, тисячі людей їхні долі були зруйновані, їхні життя були зруйновані, їхні родини були зруйновані. Зупиніться поки не пізно. Я хочу вам сказати наступне, що є у всьому межа. Це антилюдський закон. Ви кажете, що це зло. Так. Але його треба легалізувати. А чого ви це саме не кажете про важкі наркотики? Давайте. Чого, героїн він теж є. Це зло? Зло. Зі злом треба боротися, а не легалізовувати та ще й заробляти на ньому. Ви нам розповідаєте, що вам це потрібно, щоб поповнити державний бюджет, ну, я ж не буду мовчати, скільки грошей з державного бюджету ви витягаєте через "Центренерго", через "Укрзалізницю", через різні інші схеми Я скажу тільки одне, що це нічого не створює державі. Гральний бізнес не робить державу багатшою, гральний бізнес забирає в людей, хворих людей, робить їх хворими і забирає з їхніх бюджетів гроші. І далі частинка цих грошей малесенька опиняється в державному державному бюджеті, а більша частина в тих, хто буде все це кришувати, і воротил грального бізнесу. На них ви і працюєте. Тому цей закон – це насправді джекпот для окремих громадян, які це протягують, і це суцільний програш, абсолютний програш для всієї іншої країни, для всіх інших 40 мільйонів людей. Наша фракція "Європейська солідарність" – категорично проти. Ми будемо голосувати червоним. Зараз момент, коли в країні епідемія, коли повінь на західній Україні, насправді автомати гральні потрібні ні в залах, автомати треба давати нашим військовим. Цим би займались! Ви займаєтесь тільки гральним бізнесом, бо сподіваєтесь за рахунок грального бізнесу наповнити свої кишені напередодні літньої відпустки. Як вам несоромно? Ганьба! Не голосуємо, знімаємо ці правки, які я назвав, і взагалі за закон цей не голосуємо. Тільки червона кнопка. Голосуємо за людей. Це означає – проти цього закону. Шановні колеги, зараз ми будемо підряд голосувати 11 поправок на підтвердження. Тому попрошу зайняти свої місця. Шановні колеги, будемо в тому порядку, який назвав вельмишановний народний депутат. Тому я ставлю на підтвердження 712 поправку, яка була врахована комітетом. Комітет свою позицію не змінив, тому прошу зал також підтримати та проголосувати. За-243 Рішення прийнято. Наступна поправка 713. По фракціях покажіть, будь ласка. Наступна поправка 713. Також вона була врахована комітетом. Так? І вона ставиться на підтвердження. Тому прошу зал також підтримати та проголосувати. За-241 Рішення прийнято. Далі. 723 поправка. Також була врахована комітетом. Також прошу підтримати та проголосувати.

прийнято. Наступна поправка 2361. Також вона була підтримана комітетом. Ставиться на підтвердження. Тому прошу підтримати та проголосувати. За-244 Рішення прийнято. Наступна поправка 2362. Також вона підтримана комітетом. Прошу підтримати та проголосувати.

Наступна поправка 2374. Вона також була підтримана комітетом. Прошу підтримати та проголосувати. За-248 Рішення прийнято. Наступна поправка 2374. Вона також була підтримана комітетом. Прошу підтримати та проголосувати. За-248 Рішення прийнято. Наступна поправка 2374. Вона також була підтримана комітетом. Прошу підтримати та проголосувати.

За-249 Рішення прийнято. Наступна поправка 2375. Вона також була підтримана комітетом. Тому прошу підтримати та проголосувати. За-251 Рішення прийнято. Наступна поправка 2376. Вона також була підтримана комітетом. Прошу підтримати та проголосувати.

За-248 Рішення прийнято. І остання поправка, яку вимагав Олексій Олексійович Гончаренко поставити на підтвердження – 2377. Вона також була підтримана комітетом. Тому також прошу підтримати та проголосувати.

Давайте продамо собаку, зіграємо в казино, викличемо повій, позасідаємо в околиці, подамо воду в Крим, загубимося в корабельних соснах і викуримо всі IQOS, а потім всіх неякісних дітей Верховної Ради стерилізуємо від прийняття будь-яких рішень, що знищують українську націю, бо від цих засранців Україна на дні. Ставлю на голосування 2487. Правильно? Скороход. Комітетом вона підтримана, врахована. Ставлю її на голосування. Прошу підтримати та проголосувати.

За-254 Шановні колеги! Хтось ще буде наполягати? Соболєв. Добрий день і сподіваюсь доброї ночі. Починаємо. Перша правка, 224-а, взагалі унікальна правка. Раніше в першому читанні не було поняття "ідентифікаційна картка цього гральщика", а тепер вона з'явилася. Причому унікальна картка, її будуть видавати, виявляється, не по загальному зразку, якийсь орган, а буде видавати кожен гральний заклад. Для чого це робиться? Зрозуміло, щоб потім під виглядом цієї картки запускати малолітніх, лудоманів, хворих людей. І я думаю, що це роблено умисно. Я буду далі називати авторів таких правок, щоб кожен громадянин України розумів, що вносять ці горе-депутати. І так починаємо, я вимагаю підтвердження цієї правки, щоб знищити раз і назавжди такі пропозиції пана Заблоцького. Поїхали. Номер правки ще раз скажіть, будь ласка. 224 правка. Комітетом вона підтримана. Ставлю її на голосування прошу підтримати та проголосувати.

з процедури ні. Я думаю, що будь-яку правку візьме Давид Георгійович на підтвердження і обов'язково скаже. Соболєв. 14:48:36 СОБОЛЄВ С.В. Наступна правочка, а тут правочка Марусяка, знаєте такого. Що ж він пропонує? В першій редакції закону було записано "оператор лотерей, юридична особа, резидент України". Так от пан Марусяк запропонував "резидент України" прибрати. Навіщо він це зробив? Зустрічалися з російськими компаніями, які тут вже обходять повністю всіх і вся. Навіщо ви це зробили? Тому голосуйте за підтвердження такої правки. Її не може бути, тому що ця правка фактично запускає на цей ринок іноземну мафію, перш за все мафію країни-агресора, і ви це робите, пан Марусяк, умисно. Ви це зробили для того, щоб під виглядом маленької правочки прибрати "юридична особа - резидент України", запустити сюди всю мафію, ми вам цього не дамо.

Він знає, я не знаю, тому давайте… Шановні колеги, я ставлю на підтвердження правку 326, комітет її пропонував врахувати, тому також прошу підтримати та проголосувати.

Будь ласка, яка наступна правка? Включіть мікрофон. Це правочка 508-а. Ви знаєте, хто автор? Знову Марусяк. Що ж він робить? Якщо в першій редакції букмекерська діяльність заборонялась через Інтернет-ресурс, він маленьку правочку подав: додав Інтернет-можливість букмекерської діяльності. Це те, що прямо FATСA заборонено, це те, що заборонено всіма міжнародними організаціями для того, щоб не відмивалися "брудні" гроші, через неідентифіковані електронні гроші такі, як біткоіни, через можливість відмивання "брудних" грошей, які заробляються на наркотиках, на торгівлі людьми, торгівлі зброєю. Ми підписали відповідні конвенції. А пана Марусяка, це не стосується. Йому треба було провести правку по букмекерській діяльності, яку вони ще й вирішили узаконити через Інтернет-мережу. Тому моя пропозиція ні в якому разі не підтверджувати цю правку і голосуйте проти неї. Дякую. що стосується цієї правки. Якщо ви так будете відкрито маніпулювати і переходити на особистості, давайте прочитаємо, про що мова? "Спеціальна гральна зона. Територія, місце визначено відповідно до цього Закону, для організації та проведення азартних ігор у гральних залах, казино, азартні ігри в залах гральних автоматів букмекерської діяльності через букмекерські пункти". Про що ви говорите? Якщо ви хочете підняти градус, то це ви тільки цим і займаєтесь. Тут йде зовсім не проте. Давайте, якщо вже так, по суті, взялись за правки, давайте всі по черзі і об'явіть, будь ласка, скільки правок ви хочете обговорити? Шановні колеги, я ставлю на підтвердження 508 поправку. Комітет її підтримав. Тому прошу також підтримати та проголосувати.

Правки на врахування, ми йшли.. Почекайте, я договорю! Ми приймали рішення і йшли по авторам. Правки на підтвердження ставлять не автори, а будь-який народний депутат, який є в залі. Якщо ви не пам'ятаєте Регламент, я можу вам його дати. Інших рішень Верховна Рада України з приводу розгляду питання не приймала. Арахамія. Колеги, дякую. Я хотів поставити спершу правку на підтвердження 1698 – про вік гравця. Ми підтримуємо також, але просимо підтвердити, щоб побачити, як опозиція свої слова тримає, що ми хочемо єдині в світі майже підняти вік вік гравця з 18 до 21 року – це перше. А по-друге, я хотів би, щоб як пропозиція, нам опозиція сьогодні цілий день лякає, що треба напрацювати ті закони по COVID, які сьогодні є. Я хочу повідомити всіх колег, що сьогодні ми збираємо підписи і будемо проводити позачергове засіданні. Пане Голово, прошу вас звернути на це увагу, щоб ми розглянули ці невідкладні для країни закони. Дякую. Дивіться, листи вам надані, ви можете зібрати 150 підписів. Я не заперечую. Якщо буде підтримка народних депутатів, я сьогодні можу оголосити позачергове засідання. Дякую. Ставимо на голосування правку? Номер правки ще раз скажіть мені, будь ласка. 1698, так? Ставлю на голосування правку 1698. Комітетом вона врахована. Прошу підтримати та проголосувати. За-328 Рішення прийнято.

чого не було в першій редакції. Схаменулися і вирішили швиденько підвести самий брудний спосіб відмивання грошей. Саме тому я прошу 572 правку поставити на підтвердження і фракція "Батьківщина" просить ні в якому разі за це не голосувати, бо інакше проконтролювати такий процес буде неможливо. Крім того, в чому ще тут є небезпека? Фактично в такий спосіб, коли приєднують саму букмекерську діяльність до будь-якого виду грального бізнесу, а не регулюють це окремим законом, а потім розширюють це поняття тільки ще й "через мережу Інтернет",

Шановний Сергій Владиславович, читаємо ліву колонку - перше читання і правка була подана після того, 90-й рядок: "організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах"; 91-й рядок: "організація та проведення букмекерської діяльності через мережу Інтернет ". До чого тут моя правка? Для того, щоб просто піднімати градус напруги і не прийняти закон. Шановні колеги, я ставлю на підтвердження 572 правку народного депутата Марусяка і членів комітету. Комітет її врахував, тому прошу підтримати та проголосувати. 14:57:54 Рішення прийнято. Правка залишається врахованою. Почекайте. Продовжую ранкове засідання на 15 хвилин. Соболєв Сергій Владиславович. 14:58:05 СОБОЛЄВ С.В. 602-а. І так пан Марусяк забив пункт через мережу Інтернет, що він щойно і підтвердив. На жаль, ви підтримали це. Але тепер в 602 правці я дуже прошу ні в якому разі не розширювати мережу Інтернет на всі інші азартні ігри. Тому я прошу поставити її на підтвердження. Дякую. 602 правка комітетом врахована. Ставлю її на голосування для підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. За-245 Рішення прийнято. 615 правка. Соболєв. Взагалі це правка унікальна по цинізму. Значить, нехай на неокупованих територіях розцвітає азартний бізнес, розцвітають хвороби, які є від цього бізнесу. А от, виявляється, на окупованих територіях це не можна робити. Пан Марусяк, от чим ви регулювали це? Перше. Чи можете ви це проконтролювати на окупованій території. І по-друге, чому ви так не любите всіх, хто живе на неокупованих територіях? Тому моя пропозиція. ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Владиславович, я вибачаюся, що я вас перебив, але 615 правку ставила Ніна Петрівна Южаніна. Давайте дивитися. Ну ми не можемо по два рази голосувати одну і ту саму правку. (Шум у залі) Ні, ні, ні. Один раз ставиться. Один раз ставиться правка. Не можна, тому що так буде вічно. Я розумію, що ми можемо маніпулювати, але не до такої межі. Яка правка?

І так, про що ця правка? Вона фактично розповсюджує реєстр організаторів азартних ігор казино через мережу Інтернет, чого не було в першій редакції. Тому я вас дуже прошу зробити все можливе, щоб можливість відмивання брудних грошей через мережу Інтернет була зупинена. Якщо б залишилась редакція першого читання, це було б неможливо робити. А тепер вже на друге читання пройшла ця нібито невелика правка, яка дозволить іти на дуже суттєві порушення, які не зможе фактично ні фінмоніторинг контролювати, ні Служба безпеки Україні, ні жодна інша структура, на яку покладено обов'язок контролювати це.

В попередній редакції першого читання було чітко встановлено, що є правила відповідальної гри, які є обов'язковими до виконання організаторами. І от фраза "обов'язкові до виконання організаторами" зникає. Навіщо це зроблено? На мій погляд, з однією лише метою. Фактично мета тут: правила будуть встановлені, тільки вони не обов'язкові для виконання організаторами. Що це за правила? Це правила, які будуть регулювати доступ малолітніх, неповнолітніх осіб, які тепер, слава Богу, тепер вже тільки старше 21 року. Особи, які включені в реєстри лудоманів, особи, які не мають права взагалі на це, особи, які є неплатниками податків злісні. Це є в усьому світі. Навіщо виключили цю норму, я не розумію. Я ставлю на підтвердження 854 поправку авторства народного депутата Наталухи. Я прошу... Комітет її врахував. Прошу підтримати та проголосувати. За-233 Рішення прийнято. По фракціям, будь ласка, показуйте. СОБОЛЄВ С.В. Останній абзац цієї правки, якщо ви вдумаєтеся, і той, хто не читав, я для вас лікбез проведу, наступне свідчить. Виявляється, особа, яка отримала на дозвіл проведення азартних ігор згідно з цією новою редакцією може передавати приміщення в користування іншій особі. Вдумайтесь! Ви пройшли ліцензування, ви отримали дозволи, ви відповідаєте як особа, яка пройшла фінмоніторинг, пройшла перевірку податкової, пройшла перевірку СБУ, а ви після цього на свій розсуд передаєте право використовувати це приміщення іншій особі. І далі, що це за особа, яка буде тут же розміщувати гральний заклад. Це фактично унеможливлює саму систему моніторингу і контролю. Навіщо це зроблено, поясніть мені. Тому я прошу підтвердити таку правку і ні в якому разі за неї не голосувати. Шановні колеги, ставлю на підтвердження правку 895. Комітет пропонує врахувати її. Прошу підтримати та проголосувати.

В першій редакції цього закону були чітко встановлені строки для усунення будь-яких порушень, які є при цій діяльності. Тут з'являється правка: не більше двох місяців. Навіщо ця правка? Це унормовано законодавством, є чіткі нормативні вимоги що повинно бути протягом тижня, 10 днів. Навіщо зроблено, що протягом двох місяців буде незаконна діяльність або незаконні якісь інші речі в таких закладах і ми продовжуємо фактично в такий спосіб на 60 діб ті порушення закону, які є? Тому моя пропозиція: не робити цього. Давайте поставимо на підтвердження і не проголосуємо так, як визначено, нехай воно буде в законі, а не продовжувати цей термін на 60 діб. Дякую. Дякую. Ставлю на підтвердження 973 поправку. Комітет її врахував. Тому прошу підтримати та проголосувати.

Це правка, яка в першому читанні, до речі, от якщо порівняти перше і друге читання, я думаю, що багато хто буде приємно здивований або неприємно здивований наскільки погіршили цей закон до другого читання. Що було в першому читанні? Моніторинг гральних автоматів відбувається безпосередньо під час виграшу, щоб будь-хто міг перевірити, в тому числі уповноважений орган. Що запропонували на друге читання? Систему моніторингу гральних автоматів виключити. люди, ну, навіщо ви це робите? Тобто ви свідомо ідете на те, щоб неможливо було перевірити яким чином закладені алгоритми гри, яким чином будуть дурити людей. Навіщо ви це робите? Чому в першому читанні, коли розглядався цей закон, абсолютно чітко підійшли і правильно до того, що треба моментально це промоніторити. Шановні колеги, ставлю на підтвердження правку 1128. Комітет її врахував частково. Тому прошу підтримати та проголосувати

правка. Що це за правка? В попередній редакції закону, в першому читанні, була чітко записана, що "створена у формі господарського товариства". І тоді: прозора система оподаткування, прозора система моніторингу. Що робиться? На друге читання "у формі господарського товариства" зникає. Тепер це можуть бути будь-які форми господарської діяльності включаючи ті, які неможливо відмоніторити. Навіщо ви це зробили, поясніть мені, комітет такий відомий? Ви як автори, які це доповідаєте. Так, в першій редакції була чітка формула. Контрольні органи прийшли і бачать статутні документи, які легко перевіряти. Ви ж мало того, що запустили "офшорки" на цей бізнес, ви ще ховати будете через … Шановні колеги, ставлю на підтвердження правку 1128. Комітет її врахував частково. Тому прошу підтримати та проголосувати позицію комітету. За-231 Рішення прийнято. Яка наступна? 1136 правка – це правка, яка знову кардинально відрізняє перше читання від другого. В чому різниця? В першому читанні було чітко визначено, що складає статутний капітал або складений капітал, сформований грошовими коштами на суму не менше 30 мільйонів гривень. А в правці далі починається розмивання, виявляється, цього мало, можна вносити будь-які інші речі, які будуть входити в статутний капітал, авторське право: ви винайшли, як краще дурити клієнта і забили це як авторське право. Ви маєте право сюди формувати, наприклад, кошти залучені як кредит під заставу і так далі, і так далі, там цілий перелік. У мене прохання, не голосуйте за цю правку. Перша редакція була дуже чітка, можна було промоніторити, 30 мільйонів внесли… ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, поправка 1136, вона врахована комітетом частково. Тому прохання підтримати та проголосувати.

За-229 Рішення прийнято. Наступна поправка. 15:10:43 СОБОЛЄВ С.В. 1332. Знову таки, все геніально було виписано на перше читання: "Постраждала особа, від її імені, якщо вона недієздатна, має право подати будь-який член родини.". Що з'являється на друге читання: "…тільки першої черги". Чому це "тільки першої черги"? А якщо немає осіб, які відносяться до першої черги? Що робити тоді такій особі, яка є хвора на лудоманію, людина яка є недієздатна, хто захистить ї права? І тому було в першій редакції абсолютно правильно сказано – будь який член родини має право це зробити". Навіщо ви це звужуєте? Для того, щоб потім ні кому було оскаржувати? Якщо це, наприклад, дитина сирота, а у неї є тітка, яка не відноситься до першої черги родини, або ще хтось є, хто має право від цієї особи подати. Не робіть цього. Не робіть і не беріть гріх на душу. У мене велике прохання: не підтримуйте цю правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергію Владиславовичу, я правильно зрозумів, правка 1332, да? Вона трошки інша, замінити слово "позов" на слово "заява". Мабуть, ви помилилися. 1332. "Замінити позов на заява…" Ну, ви сказали – 32 просто. Тому я ставлю на підтвердження поправку 1333. Комітет її врахував. Прошу підтримати та проголосувати.

1799. Про що це правка? Пропонується в першій редакції закону чітко встановити, що є територією спеціальної гральної зони для закладів казино. І там чітко все виписано. Що тут пропонується? Тут пропонується фактично розширити настільки це поняття: стосовно "п'яти зірок" вже скотилися до "трьох". скотилися до того, що фактично "будівлі"– "комплексу будівель". Тобто, на мій погляд, ми настільки розширяємо можливість створення казино… А далі там ще перли будуть, наприклад, казино, гральний бізнес і букмекерські контори тепер виявляється не можна, прямо в приміщенні школи…

з номерним фондом не менше 150 номерів для міста Києва", – і далі пішло. Що запропонували? Запропонували, на жаль, знову Марусяк, пан Марусяк, геніальну норму – маленька зміна: п'ять зірок на чотири зірочки. Я думаю… Це в місті Києві. Вдумайтесь, в місті Києві. Тому у мене прохання: не підтримуйте, це суттєва правка, яка обмежить коло можливості створення таких закладів реальними приміщеннями в суттєвих і серйозних готелях. Інакше це таке розширення, яке дасть можливість далі робити це де завгодно. І ми побачимо в наступних правках: далі крім "чотирьох зірок" появилися "вбудовані приміщення". Далі появилася фраза: не "в школі", а "в приміщенні безпосередньо школи" і так далі, і так далі, і так далі. Не голосуйте за це. Ставлю на голосування 1804. І буду оголошувати закриття засідання. Ставлю на голосування, прошу підтримати та проголосувати, 1804. За-229 Рішення прийнято. Правка залишається врахованою. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Керівників депутатських фракцій та груп я, будь ласка, прошу підійти, переговорити сюди.